Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena in drugega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 35. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 14. aprila 2023 s sklicem seje. In sicer bomo začeli z glasovanjem. Glasujemo.

ZA OBDOBJE OD 2024 DO 2026.** Predlog odloka je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku, predstavnici Vlade. Izvolite, državna sekretarka iz Ministrstva za finance, mag. Saša Jazbec, beseda je vaša. Srednjeročni fiskalni okvir oziroma Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024-2026 je pomemben instrument vodenja fiskalne politike in drugih politik, saj predstavlja fiskalni prostor, ki je državi na voljo. V programu stabilnosti 2023, ki je priložen fiskalnemu okviru, je njegova podrobnejša vsebinska obrazložitev, za katero dovolite, da jo predstavim. Po štirih letih odsotnosti se vračajo fiskalna pravila, zato bo smer fiskalne politike zaznamovalo postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja proti referenčni vrednosti 60 % bruto domačega proizvoda, ki bo hkrati omogočalo ustrezno podporo gospodarski rasti. Skladno s temi izhodišči vlada za leto 2024 predvideva javnofinančni primanjkljaj v višini 2,8 % bruto domačega proizvoda,

V načrtovanem obdobju izdatki rastejo počasneje od rasti nominalnega potencialnega bruto domačega proizvoda, sočasno pa se ohranja visok delež javnih investicij, financiran pretežno iz evropskih sredstev ob zagotavljanju ustrezne lastne udeležbe, ki bo v povprečju znašal več kot 5 % bruto domačega proizvoda. Obseg javnih financ na letni ravni znaša preko 30 milijard evrov, v letu 2026 celo Domači Zakon o fiskalnem pravilu nalaga, da se v srednjeročnem okvirju, torej odloku, definirajo zgornje meje izdatkov in saldi za vse štiri blagajne javnega financiranja. Fiskalni okvir je pripravljen na podlagi spomladanske napovedi Urada za makroekonomske raziskave in razvoj, javnofinančne slike preteklega leta in ob upoštevanju obstoječe že sprejete zakonodaje. Za državni proračun je ob teh predpostavkah načrtovan primanjkljaj v višini 2,3 % BDP v letu 2024, 1,6 % v letu 2025 in 1,2 v letu 2026. Skladno s temi saldi določena zgornja meja izdatkov, ki se giblje na ravni dobrih 15 milijard evrov na leto, upošteva višje odhodke pri tekočih transferih v sklade socialnega zavarovanja za financiranje zdravstvene in pokojninske blagajne, visoke redne uskladitve pokojnin in dolgotrajno oskrbo. Zvišujejo se tudi vplačila v proračun EU, stroški obresti, izdatki za znanost. Prav tako so načrtovani odhodki za črpanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost in za zagotavljanje prehodne likvidnosti. Pri načrtovanju odhodkov za kohezijska sredstva je upoštevan izvedbeni načrt programa 2021-2027. Za lokalne enote sektorja država, torej za občine, odlok v letu 2024 predvideva pretežno uravnotežen saldo, v naslednjih dveh letih pa rahel presežek v višini 0,1 bruto domačega proizvoda. Ob tem bodo zgornje meje izdatkov v kumulativni višini okrog 3 milijarde evrov v prihodnjih letih omogočale izvajanje zakonskih nalog občin, pravočasno porabo sredstev EU in izvajanje zastavljenega investicijskega cikla. Za pokojninsko in zdravstveno blagajno se za razliko od prakse v preteklih letih določa zgolj zgornja meja izdatkov. Obseg izdatkov za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je nominalno najhitreje rastoča blagajna in leta 2026 znaša 8,7 milijard evrov, omogoča izvajanje pokojninske in invalidske zakonodaje in ob tem upošteva redno usklajevanje pokojnin. Za zdravstveno blagajno, ki je na letni ravni težka preko 5 milijard evrov, se zgornja meja določa ob upoštevanju makroekonomskih napovedi sprejetih zakonskih sprememb, sprejete interventne zakonodaje za stabilizacijo zdravstvenega sistema ter finančnih učinkov Zakona o dolgotrajni oskrbi. Fiskalni svet je odlok in s tem smer fiskalne politike v letih 2024-2026 ocenil pozitivno, ob tem pa opozoril na tveganja, ki so pri srednjeročnem načrtovanju inherentno prisotna in se jih Vlada zaveda, zato bosta v končno verzijo programa stabilnosti vključeni analizo občutljivosti javnega dolga in na analizo občutljivosti javnofinančnih prihodkov. Opozoril je tudi na dolgoročno vzdržnost javnih financ, katere pomembnosti se Vlada zaveda, zato bo v fiskalni okvir ustrezno vključila finančne učinke reform, ko bodo sprejete. Spoštovani, fiskalni okvir bo osnova za pripravo državnih proračunov 2024-2025, ki se jih bomo lotili takoj po praznikih. Predlagam, da predlog sprejmete. SUKIČ:** Hvala lepa. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite.

za obdobje od 2024-2026, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Odboru je bilo poleg predloga odloka predloženo še ocena Fiskalnega sveta, povzetek ocene Fiskalnega sveta, stališče Vlade do ocene Fiskalnega sveta in mnenje Zakonodajno-pravne službe. Na seji so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Fiskalni svet ter Zakonodajno-pravna služba. Uvodno dopolnilno obrazložitev je podal minister za finance, ki je predstavil predlog odloka s priloženimi dokumenti. Pojasnil je, da bo v prihodnjih letih fiskalno politiko zaznamovalo postopno znižanje javnofinančnega primanjkljaja, saj se bo v letu 2024 prenehala uporabljati splošna odstopna klavzula. V obdobju na katerega se nanaša predlog odloka bo ključno zagotoviti postopno odpravo javnofinančnega primanjkljaja na način, ki bo podpiral gospodarsko rast in zagotavljal postopno zniževanje javnega dolga proti referenčni vrednosti 60 % bruto domačega proizvoda. V nadaljevanju je minister predstavil besedilo predloga odloka in ključne kazalnike, ki bodo vplivali na javnofinančno politiko v predvidenem obdobju. Za pokojninsko in zdravstveno blagajno se v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu določa le zgornja meja izdatkov, saj mora biti saldo izravnan. Ob zaključku predstavitve je opozoril, da bodo načrti glede fiskalne politike nadalje dopolnjeni, ko bodo na ravni Evropske unije dogovorjene spremembe glede fiskalnih pravil. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je navedla, **3. TRAK: (NB) – 15.35** (Nadaljevanje) da na predlog odloka služba ni imela pripomb. Predsednik Fiskalnega sveta je poudaril, da je pošiljanje gradiv tokrat v celoti potekalo skladno s predvidenimi roki. Ocena Fiskalnega sveta se nanaša na osnutek programa stabilnosti 2023, saj se ta še lahko spremeni. Izpostavil je pomen verodostojnega srednjeročnega načrtovanja in predstavil ključne ugotovitve iz mnenja Fiskalnega sveta, ob tem je pojasnil, da je naravnanost fiskalne politike predvidena v srednjeročnih proračunskih dokumentih v povprečju nevtralna, a z omejenim manevrskim prostorom. Fiskalna politika mora izpolnjevati svoje osnovne naloge, bistvenega pomena pa bo uporaba ciljanih ukrepov, ki morajo nadomestiti neciljane ukrepe uvedene v obdobju preteklih kriz. Projekcije iz osnutka programa stabilnosti so pretežno realistične oziroma so glede na makroekonomske napovedi skladne z načelom previdnosti, prisotna pa so nekatera tveganja. Predsednik Fiskalnega sveta je izpostavil tudi pomen sistemskega naslavljanja razvojnih izzivov ter pri tem posebej opozoril na izzive povezane z vzdržnostjo sistemov socialnega varstva. Minister za finance je predstavil stališče Vlade do ocene Fiskalnega sveta, pojasnil je, da se Vlada v pretežnem delu strinja s stališčem Fiskalnega sveta, hkrati se Vlada zaveda pomena dolgoročne vzdržnosti javnih financ in namerava te izzive ustrezno nasloviti. Na seji je sodelovala tudi direktorica Umarja, ki je podala nekatera pojasnila glede obdobja od leta 2024 do 2026. V tem obdobju se pričakuje ponovna krepitev izvoza, krepitev investicij zasebnega sektorja ter zasebne potrošnje, prihodnje leto pa se pričakuje rahla upočasnitev investicijske dejavnosti zaradi zaključka finančnega okvira, temu pa bo predvidoma sledila rast te dejavnosti. Razprave članov odbora ni 128. odbora ni 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga odloka in jih sprejel. Odbor za finance kot matično delovno telo tako k predlogu, da odloka ni sprejel amandmajev in Državnemu zboru predlaga, da predlog odloka v okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024-2026 sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo Monika Pekošak. Izvolite. Spoštovani. Fiskalna politika bo v naslednjem letu zaznamovana s prenehanjem izjemnih okoliščin oziroma uporabe splošne odstopne klavzule na ravni Evropske unije, na podlagi katerih je bil v obdobju 2020 do 2023 možen odstop od fiskalnih pravil. Najprej je potrebno poudariti, da ob pripravi fiskalnih ciljev še vedno obstajajo negotovosti, ki izhajajo iz geopolitičnega položaja, energetske krize in inflacije. Ob slednji je še težje ocenjevati posamezne javno finančne komponente za naslednja leta. Okvir fiskalnih ciljev za obdobje 2024 do 2026 temelji na podlagi ocen prihodkov, ki izhajajo iz makroekonomske napovedi in sprejetih ukrepov. Vlada v prihodnjih letih načrtuje postopno zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja za zagotovitev vzdržnosti javnih financ. Že v naslednjem letu je tako predviden javnofinančni primanjkljaj pod referenčno maastrichtsko mejo 3 % BDP, ki se bo v prihodnjih letih še nadalje zniževal. Hkrati je v tem obdobju predvideno tudi postopno zniževanje deleža dolga sektorja država, ki bo v prenovljenem okviru ekonomskega upravljanja predvidoma ključni pokazatelj vzdržnosti javnih financ. Delež bruto javnega dolga naj bi se tako do leta 2026 znižal pod raven iz leta 2019. in bo znašal okoli 63,5 BDP. Če se dotaknemo le nekaj ključnih kazalnikov. K sreči razpolagamo z veliko proračunsko likvidnostno rezervo, ki predstavlja določen manevrski prostor za hitrejše zniževanje dolga in nudi odpornost za morebitno nadaljnje zaostrovanje pogojev financiranja. Bonitetne ocene Republike Slovenije ostajajo zgodovinsko visoke, na prihodkovni ravni pa naj bi bila rast davčnih prilivov zaradi daljšega vztrajanja visoke inflacije kljub upočasnitvi višja kot pred epidemijo.

V letu 2023je tako raven izdatkov še vedno visoka zaradi ukrepov, ki naslavljajo energetsko krizo in draginjo, ki pa se v letu 2024 ne načrtuje več. Ukrepi za lajšanje posledic Covid-19 epidemije pa se bodo v letu 2023 iztekli. Zagotovljeno je, da na dolgi rok izdatki ne rastejo hitreje kot proizvodne zmogljivosti gospodarstva oziroma potencialnega BDP. Vrednost energetskih ukrepov je v letu 2022 znašala okoli 2,2 % BDP, na podlagi doslej sprejetih ukrepov pa se ocenjuje, da bo vrednost ukrepov v letošnjem letu maksimalno v višini 1,6 BDP. Manjši del izplačil pomoči podjetjem se glede na zakonsko časovnico pričakuje tudi za leto 2024. Javno finančno konsolidacijo bomo spričo neštetih kazalnikov izvajali postopno, saj bomo le tako ohranjevali gospodarsko rast in zadosten obseg investicij. Fiskalni svet je projekcije v programu stabilnosti ocenil kot pretežno realistične oziroma glede na makroekonomsko napoved Umar skladne z načelom previdnosti. Opozarja pa, da bi morala fiskalna politika čim prej nasloviti izzive javnofinančnih posledic demografskih sprememb. In res, če pogledamo izdatke pokojninske blagajne, se bodo ti med leti 2024 in 2026 povišali za več kot 800 milijonov evrov. Vlada zato pripravlja in usklajuje strukturne spremembe, povezane s sistemom pokojninskega zavarovanja, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, kakor tudi s sistemom usposabljanja in izobraževanja. Ob vsem tem pa se v Svobodi predvsem zavedamo, kako pomembno bo v prihodnosti zvišati dodano vrednost. Tudi zato je pred nekaj dnevi predsednik Vlade na Gospodarski zbornici Slovenije podpisal dogovor med gospodarstvom, znanostjo in politiko, saj višje dodane vrednosti brez inovacij in znanja ne bomo dosegli. Na koncu želimo še izpostaviti, da je pred kratkim, 14. aprila, izšel Debt Sustainability Monitor 2022, ki ga vsako leto objavi Evropska komisija in Slovenijo glede srednjeročne vzdržnosti javnega dolga uvršča v srednjo tveganost. Smo torej na dobri poti, da se brez večjih prask izvijemo iz primeža dveh precej hudih kriz v krajšem časovnem obdobju in ob tem ohranimo zdrave javne finance in zaupanje finančnih trgov. Zato bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog odloka soglasno podprli. SUKIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo mag. Dejan Kaloh. Izvolite. Spoštovani kolegi, kolegice, spoštovana državna sekretarka! V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade vsako leto v aprilu sprejme načrt javno finančne porabe. Načrt oziroma odlok se sprejme za obdobje 3 let, to je v tem primeru za leto 2024, za leto 2025 in leto 2026.V odloku se določa najvišji dopusten obseg izdatkov sektorja države in po denarnem toku tudi ciljni saldo ter najvišji obseg izdatkov za državni proračun in občinske proračune ter najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno in za zdravstveno blagajno. Predlagani okvir je pripravljen na podlagi spomladne napovedi makroekonomskih gibanj, ki jo je Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize objavil 2. marca 2023, ter ob upoštevanju podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Prav tako pa bo fiskalna politika v letu 2023 zaznamovana s prenehanjem izjemnih okoliščin oziroma uporabe splošne odstopne klavzule na ravni EU, na podlagi katerih je bil v obdobju 2020 do 2023 možen odstop od fiskalnih pravil. Sestavni del gradiva, ki ga je Vlada posredovala Državnemu zboru je tudi osnutek programa stabilnosti 2023. V osnutku programa stabilnosti 2023 je Vlada opredelila nadaljnje ukrepe in spremembe ter strukturne spremembe oziroma reforme, ki naj bi jih izvedla v prihodnjih letih, vendar v Slovenski demokratski stranki glede na trenutne rezultate Vlade in neprestano prestavljanje časovnic dvomimo v njihovo realizacijo. Kakor izpostavlja tudi Fiskalni svet, mora fiskalna politika v trenutnih razmerah tehtati med učinkovito podporo omejevanje posledic blaginje ter omejevanjem inflacijskih pritiskov. Nujna je postopna preusmeritev iz ne ciljanih ukrepov z visokimi javnofinančnimi stroški v ciljane ukrepe. Fiskalni svet tudi poudarja, da že osnovni scenarij osnutka programa za stabilnost 2023, sploh pa z njim povezana tveganja, kaže na potrebe po izvedbi reform, ki zagotavlja dolgoročno vzdržnost javnih financ. Za te bi moral biti določen primeren in postopni vrstni red uveljavljanja, podprt z verodostojnimi ocenami njihovih javnofinančnih in makroekonomskih učinkov. Po oceni Fiskalnega sveta so nujne predvsem reforme sistemov socialnega varstva. Vlada v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026 predvideva postopno znižanje primanjkljaja, vendar zelo skopo opredeljuje, kako bo le-to realizirala. Ob tem pa ne moremo mimo dejstva, da so ukrepi vlade prepočasni, ne sledijo potrebam ljudi, predlogi reform pa so nedorečeni oziroma jih sploh ni. Glede na navedeno v Poslanski skupini Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 do 2026 ne bomo podprli. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Državna sekretarka, kolegice in kolegi! V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu Državni zbor vsako leto v aprilu mesecu sprejme načrt javnofinančne porabe za prihodnje obdobje. Fiskalna politika bo v letu 2024 zaznamovana s prenehanjem izjemnih okoliščin oziroma uporabe splošne odstopne klavzule na ravni Evropske unije, na podlagi katerih je bil v obdobju 2020 do 2023 možen odstop odstop od fiskalnih pravil. V prihodnjem letu se bo torej ponovno vzpostavila zahteva po javnofinančni konsolidaciji, ki jo bo treba izvajati postopno, saj se bo le tako zagotovilo ohranjanje gospodarske rasti in zadosten obseg investicij. Odlok predlaga ciljne salde ter najvišje obsege izdatkov. Na splošno lahko ugotovimo, da se obseg javne porabe še naprej precej povečuje. Ob stalnem povečevanju javne porabe se lahko vprašamo, kako je možno, da na drugi strani vsak predlog za znižanje davkov tako razburja. Ko je prejšnja vlada predlagala postopno znižanje davkov za nekaj sto milijonov evrov, smo lahko poslušali strašenje, da bo sledil zlom javnih financ. V tem pa očitno ni težava, da se javni izdatki sektorja država v dveh letih povečajo za več kot 3 milijarde, v dveh letih za več kot tri milijarde povečanje javnih izdatkov. Seveda razumemo, da delovanje države zahteva svoja javnofinančna sredstva. Na drugi strani pa si želimo, da bi tudi država bolje razumela, da je treba včasih prisluhniti tudi davkoplačevalcem in gospodarstvu. Postajamo vse manj, to je naša ocena, postajamo vse manj atraktivna destinacija za vlagatelje, predvsem zaradi nepredvidljivosti. Zgolj leto časovnic ne bo prineslo predvidljivosti. Hrvati pravijo, da postajajo meka za tako imenovane digitalne nomade. Ministrica za digitalno preobrazbo pa nič. A to zgolj mimogrede. Glede na to, da je Slovenija v skupini OECD po zbranih prispevkih prva država, je res čudno, da moramo tako pokojninsko kot zdravstveno blagajno financirati še iz proračuna. Skrajni čas je, da se vsi skupaj zavemo, da potrebujemo reformo organiziranosti tako pokojninskega kot zdravstvenega sistema. V sisteme vložimo vedno več sredstev, boljših rezultatov pa ni. V tej luči je povsem zgrešen tudi zadnji predlog koalicije glede novega obveznega, podčrtujem obveznega prispevka, ki bo nadomestil prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Javnofinančni scenarij osnutka programa stabilnosti ob danih makroekonomskih napovedih in ob upoštevanju trenutno veljavne zakonodaje je izpostavljen številnim negativnim tveganjem, zlasti zaradi nedorečenih učinkov napovedanih reform. Naravnanost fiskalne politike hkrati nakazuje precej omejen manevrski prostor za delovanje fiskalne politike v prihodnjih letih. Omejen prostor za delovanje nakazujeta tudi velika odzivnost javnofinančnih agregatov na že manjša odstopanja makroekonomskega scenarija in naraščajoči transferji v sklada socialnega zavarovanja. Govorim seveda o zdravstveni in pokojninski blagajni. Že osnovni scenarij osnutka programa stabilnosti 2023, sploh pa z njim povezana tveganja, kaže na potrebo po izvedbi reform, ki bi zagotavljale dolgoročno vzdržnost javnih financ. Za te bi moral biti določen primeren in postopni ravni vrstni, postopni vrstni red uvajanja, podprt z verodostojnimi ocenami njihovih javnofinančnih in makroekonomskih učinkov. Po naši oceni so torej reforme nujne, predvsem, predvsem reforme sistemov socialnega varstva in seveda tudi druge reforme. Kolegice in kolegi, glede na to, da gre pri proračunskih, pri ključnih proračunskih dokumentih za ključne vladne dokumente oziroma ključne dokumente vladne koalicije, kjer se postavlja ločnica med koalicijo in opozicijo, bo Nova Slovenija predvsem seveda glede na vsebino odloka glasovala proti predlogu tega odloka. Tudi sicer bi glede na umirjanje situacije po covid in energetski krizi lahko pričakovali nekoliko bolj ambiciozno umiritev rasti javnih izdatkov v prihodnjih letih, kar bi omogočilo tudi resno znižanje davčne obremenitve dela. Za zaključek veseli nas pa napoved Vlade, da se bodo prihodki sektorja država v letu 2023 povečali za 9,1 % glede na leto prej, predvsem kot posledica ugodnih razmer v gospodarstvu in povečane inflacije. Gre za rezultate prejšnje vlade, kar hočeš nočeš morate priznati tudi kolegice in kolegi iz koalicije. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Predstavnica ministrstva, kolegice in kolegi! Po več letih in po več letih izjemnih okoliščin, ki so dopuščale začasno odstopanje od fiskalnih omejitev, se v prihodnjih letih vračamo v obdobje, ko bo od nas zahtevana mnogo bolj uravnotežena struktura proračuna. Vrnitev fiskalnih omejitev pomeni tudi konec obdobja velikih proračunskih primanjkljajev, rastoče obrestne mere pa dražijo tudi možnost dodatnega zadolževanja in servisiranja obstoječega dolg. Znotraj Evropske unije in evroobmočja tudi ni na vidiku soglasja o rahljanju veljavnih fiskalnih omejitev. Vsa dejstva torej kažejo, da bo v prihodnosti potrebno bistveno bolj previdno načrtovanje javnofinančne porabe. Po velikih javnofinančnih izdatkih, ki so jih zahtevali intervencije zaradi epidemije, draginje in vojne v Ukrajini, vstopamo v obdobje, ko bo potrebno znova konsolidirati javne finance. Vlada je s predlogom tako imenovanega odloka o fiskalnem okviru naredila prvi korak v tej smeri. Predlagala je zgornje meje izdatkov posameznih javnofinančnih blagajn, na podlagi katerih bo pripravljen rebalans letošnjega, spremembe proračuna za prihodnje leto in kasneje še predlog proračuna za leto 2025 in 2026. Podlaga za vse to je pripravljen program stabilnosti, ki si kot cilj v prihodnjih letih zastavlja postopno znižanje proračunskega primanjkljaja pod 3 % BDP in srednjeročno zmanjšanje skupnega javnega dolga. Nominalna vrednost državnega proračuna pa tudi v drugih javnih blagajn se je zaradi učinkov inflacije ter visoke zaposlenosti in gospodarske rasti močno povišala, državni proračuni v prihodnje bodo višji od 15 milijard. Pri vseh omejitvah se je Vlada zavezala spoštovati zaveze o zagotavljanju ustrezne ravni izdatkov za katere, nekatere ključne politike, za raziskave in razvoj, znanost in visoko šolstvo, obrambo, okoljsko politiko in trajnostni razvoj. Zavezuje se tudi k ustreznemu financiranju investicij na občinski in državni ravni.

Kljub opozorilu, da v finančne načrte še niso vključene posledice predvidenih reform, je taka ocena dober obet za zdravo javno finančno sliko v prihodnosti. Kot izpostavlja tudi Fiskalni svet, k temu pripomore tudi zajetna proračunska rezerva, zastavljena struktura izdatkov pa omogoča, da bi se javni dolg tudi brez njene uporabe do leta 2026 približal zahtevanim 60 % BDP. Za Socialne demokrate je predvsem pomembno, da poleg zdravja javnih financ zagotovimo tudi stabilnost financiranja za ključne družbene podsisteme, ki zagotavljajo korist vsem ljudem. Verjamemo tudi, da uresničena reformna prizadevanja ne bodo pomenila le dodatnih javnofinančnih obremenitev, temveč bodo tudi v mnogočem zagotovila večjo stabilnost in odpornost javnih financ. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato soglasno podprli predlog odloka. Hvala.

Po letih ogromnih primanjkljajev se vrača fiskalno pravilo. Odlok pred nami pa naslavlja okvir porabe javnih sredstev v naslednjih treh letih. Primanjkljaji prejšnje Janševe vlade so nas pustili v debelem minusu in so tolikšni, da se je neto javni dolg Slovenije, ki ga bomo seveda morali v celoti vrniti v prejšnjih treh letih povečal za več kot 10 milijard evrov, hkrati pa so se proračunski prihodki, zaradi zdravstvene in gospodarske krize zmanjšali za več kot 2 milijardi evrov, tudi na račun davčne reforme, ki je najbogatejše obdarila. V Levici ne nasprotujemo javnim izdatkom za reševanje zdravstvene in gospodarske krize, vendar vztrajamo, da je treba te izdatke nujno usmeriti v projekte, ki krepijo javno zdravstvo, socialno državo, ustvarjajo delovna mesta, ustvarjajo ustrezne pogoje za življenje s stanovanjsko politiko, ki je bila več desetletij zanemarjena, ter projekte, ki rešujejo materialno stisko najšibkejših. V kratkem bo poleg začasnega suspenza fiskalnega pravila ukinjena regulacija cen energetike. Ne bo več koronskih paketov, pomoči ne bo več helikopterskega denarja. Draginjo pa prebivalci na tak ali drugačen način občutijo že zdaj, ko so cene še regulirane. Okvir odloka nas v Levici nekoliko skrbi, čeprav gre šele za prvi korak. Skrbi, ker ob ponovni uvedbi fiskalnega pravila in hkratni astronomski porabi denarja za orožje to lahko za naslednja leta pomeni le eno, varčevanje. Če ne varčuješ na izdatkih za orožje, temveč tam te izdatke še povečuješ, moraš pač varčevati na ljudeh. Kljub temu, da je odlok samo računovodski instrument, ki določa strop porabe proračunskega denarja, ta nakazuje na to varčevanje na ljudeh. Naslednji del, ki nas v kratkem še čaka, bo rebalans, ki je bil včeraj sprejet na Vladi in ga bomo kmalu prejeli v obravnavo tudi v telesih Državnega zbora. Rebalans, ki obljublja zmanjšanje primanjkljaja v višini slabih 400 milijonov evrov, tako da bo posledično sedaj skupni primanjkljaj nekje okrog 3 milijard evrov, kar pa še vedno predstavlja bronasto medaljo v zgodovini Slovenije. A za zagotavljanje solidarne družbe bo potrebno izdatno podkrepiti javni zdravstveni sistem in njegove kapacitete namesto prelivanja denarja v žepe zasebnikov. Pokojninski sistem pričakuje temeljito prenovo, prav tako drugi javni družbeni sistemi, ki do danes niso bili učinkovito naslovljeni. Zato bi bili potrebni novi davčni in drugi prilivi, ki bodo socialno pravični, progresivni in ne bodo bremenili šibkejših, ampak predvsem tiste na vrhu premoženjske lestvice. V Levici si prizadevamo za konec davčnih odpustkov kapitalu, ki so v zadnjih desetletjih, še posebej pospešeno pa v zadnjih treh letih spet še pošteno izčrpala javno infrastrukturo. V prihodnjih letih bo tako potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo razbremenili najšibkejše in namesto tega progresivno porazdelili breme tudi med tiste z največ: mega posestnike slovenskih gozdov, nepremičninske vladarje, kripto špekulante in ostale. Obenem moramo nepredstavljive vsote denarja, ki se namenjajo nakupu nepotrebnega orožja, ki ne služi varnosti državljanov, temveč interesom tujih orožarskih korporacij, preusmeriti na družbeno koristnejše projekte, **8. TRAK: (NB) – 16.00** (Nadaljevanje) ki krepijo javne zdravstvene, socialne in druge storitve. V Levici bomo vladni odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje 2024-2026 podprli, a si bomo hkrati prizadevali, da bodo javna sredstva namenjena krepljenju javne infrastrukture, ne njenemu izpodjedanju. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu odloka. Prva je k razpravi prijavljena Andreja Kert. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Pred nami je predlog odloka o tako imenovanem fiskalnem okviru za obdobje 2024-2026, skupaj z osnutkom programa stabilnosti za leto dva 2023, ki predstavlja vsebinsko obrazložitev pripravljenega okvira. Fiskalni svet v svoji oceni pripravljenega dokumenta ugotavlja, da bo predvidena fiskalna politika v prihodnjih letih v povprečju nevtralna. V letu 2024 bo sicer še dodatno zaznamovano s prenehanjem izjemnih okoliščin oziroma s prenehanjem uporabe splošne odstopne klavzule na ravni Evropske unije, kar je bilo podlaga v obdobju 2020 do 2023 za možen odstop od fiskalnih pravil. Spodbudno je, da pripravljene fiskalne projekcije Fiskalni svet ocenjuje kot skladne z načelom previdnosti ob opozorilu na omejen manevrski prostor fiskalne politike v prihodnje. Ob sedanji pripravi fiskalnih ciljev žal še vedno obstajajo negotovosti, ki izhajajo iz geopolitičnega položaja, energetske krize in pa seveda tudi inflacije. Ob upoštevanju tega so fiskalni cilji za obdobje do leta 2026 pripravljeni na podlagi ocen prihodkov, ki izhajajo iz makroekonomske napovedi in pa sprejetih ukrepov. Gibanje izdatkov prav tako upošteva usklajevanje različnih socialnih prejemkov kot posledica zviševanja življenjskih stroškov in obstoječega načina delovanja različnih sistemov. Pomembno pri tem je, da obravnavano obdobje načrtovane tudi visoke ravni investicij in pa ukrepi za nadaljnjo rast in prepotreben dvig konkurenčnosti. Na drugi strani se ukrepi za odpravljanje posledic epidemije Covid v tem letu počasi zaključujejo, v ospredju pa so seveda prišli drugi krizni, to se pravi, protikrizni ukrepi proti energetski krizi, ki pa so po izteku leta predvidoma ne bodo več izvajali. Vlada v prihodnjih letih načrtuje postopno zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja za zagotovitev vzdržnosti javnih financ, že v naslednjem letu je tako predviden javnofinančni primanjkljaj pod referenčno maastrichtsko mejo, to je 3 to je 3 % bruto domačega proizvoda, ki se bo v prihodnjih letih nadalje še zniževal. Hkrati je v tem obdobju predvideno tudi postopno zniževanje deleža dolga sektorja država, le ta bo v prenovljenem okviru ekonomskega upravljanja predvidoma ključni pokazatelj vzdržnosti javnih financ proti referenčni vrednosti 60 % bruto domačega proizvoda. Vlada se vsekakor zaveda pomena dolgoročne vzdržnosti javnih financ in jo v prihodnosti tudi ustrezno naslavlja. Pripravljajo se in seveda usklajujejo strukturne spremembe povezane s sistemom pokojninskega zavarovanja, zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Jasno je, da demografske spremembe predstavljajo enega od ključnih izzivov. Demografske projekcije kažejo, da se bo število starejšega prebivalstva močno povečalo, število delovno sposobnega prebivalstva pa seveda močno znižalo, s tem se bo znižala ponudba na trgu dela, število rojstev se bo po projekcijah znižalo, pričakovano trajanje življenja pa se bo na drugi strani zviševalo, torej demografske spremembe, gospodarska rast zahtevata ustrezno načrtovanje sredstev za naslanjanje teh namenov v državnem proračunu, kar pa Vlada vsekakor je upoštevana in upošteva, zato je zelo pomembno še enkrat poudariti, velik pomen ustvarjanja visoke dodane vrednosti. V tem tednu je bil podpisan dogovor med gospodarstvom, znanostjo in politiko, poimenovan Za pametno, trajnostno in konkurenčno Slovenijo. Kot je bilo danes že povedano, gre za zgodovinski dogovor o strateškem sodelovanju med Gospodarsko zbornico Slovenije, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Rektorsko konferenco Republike Slovenije **9. TRAK (VI) 16.05** (nadaljevanje) za tehnološki razvoj in inovacijski preboj. Pripomogel bo k doseganju visokih razvojnih ciljev Slovenije. To je višji kakovosti življenja državljank in državljanov, okoljski vzdržnosti in kar je z vidika javnih financ izredno pomembno, k visoki dodani vrednosti. Predlog odloka bom vsekakor podprla, saj se bomo po treh letih soočanja s krizami z njim vrnili v stare tirnice javne finančne preudarnosti. Predvsem pa, ker služi kot nastavek zato, da država, kot jo seveda razumem sama in verjamem, da tudi veliko med nami prisotnih, uresniči svoje temeljno poslanstvo, to pa je lovljenje ravnovesja med njeno socialno funkcijo in omogočanje pogojev za napredek. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Besedo ima poslanec Janez Cigler Kralj. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Predstavnica Ministrstva za finance, kolegice in kolegi in vsi, ki nas gledate! Dober dan! Predloga oziroma odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026 ne bom ne bom podprl oziroma bom glasoval proti. Razlogov je več. Če smo dobro poslušali predstavnika oziroma predsednika Fiskalnega sveta, dr. Kračuna na seji Odbora za finance, je bilo v njegovi predstavitvi mnenja Fiskalnega sveta kar nekaj če-jev oziroma pogojnikov. In to sem zdaj dobro poslušal, se je kar izgubilo, vmes, pa mislim, da so ti čaji izjemno pomembni in tudi za Novo Slovenijo so, lahko rečem, ključnega pomena. on je v imenu Fiskalnega sveta tam rekel, da so napovedi in okviri za pripravo tega odloka za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026 pretežno realistični poudaril, da v kolikor ne bo nekih zunanjih šokov v mednarodnem okolju, tu se mu je v pogojniku pridružila tudi direktorica Umarja, da ne bo šokov, dodatnih šokov v mednarodnem okolju in drugič, v kolikor bodo izvedene, ampak to v kratkem izvedene ključne reforme. Glede na podatke, ki jih imamo, sta tu ključni dve reformi, ki sta tudi za Novo Slovenijo, lahko rečemo, glavni prioriteti in bi morali biti tudi za to Vlado in to državo, pa se to navdušenje vedno bolj umirja in ohlaja, torej, zdravstvena in davčna, pa tudi pokojninska in pa posebej je bila izpostavljena tudi s strani doktorja Kračuna reforma dolgotrajne oskrbe. Zdaj imamo težavo, prvič, predpostavlja se odsotnost šokov v mednarodnem okolju. Leta 2023 2023 smo, mislim, da že pet let živimo v samih šokih. Tu je za mene velika težava, morali bi po moje pri pripravi takih okvirov upoštevati, da šoki verjetno bodo, sploh pa agresija Rusije na Ukrajino še traja in pretresa še naprej celotno Evropo, cel svet. Torej sam menim, da ne moremo predvidevati odsotnosti šokov v mednarodnem okolju za leta 2024, 2025 in 2026. Drugič, reforme. Nekdo je tukaj v tem tednu na tej seji že rekel, tako da nisem jaz avtor, niti R od zdravstvene reforme še ni bil predstavljen, kaj šele sprejet, kaj šele uveljavljen, da bi lahko potem postal ta odlok oziroma ta okvir, ki nam ga je finančno ministrstvo in Vlada predstavila, da bi lahko ta bil označen kot pretežno realističen. Srce me boli, ko to govorim. Nisem vesel. Ne naslajam se nad tem, ampak gospe in gospodje, to potem nekaj ne štima. Reformo dolgotrajne oskrbe je ta koalicija ustavila in zaenkrat nismo še videli alternative, a je kdo videl alternativno novo, popravljeno reformo dolgotrajne oskrbe, ki bi zagotovila, da je to v redu oziroma pretežno realističen odlok oziroma okvir za pripravo proračunov 2024 do 2026? Ne vem. Kolegice in kolegi, v Novi Sloveniji je nismo videli in torej ne moremo tako jemati tega odloka. Kaj šele reforma plač v javnem sektorju. Menda nam bo kmalu po prvomajskih praznikih prvič predstavljena, ampak v javnosti sem bral, da se njena časovnica, tako kot ostale, zamika v predvolilno leto 2025 in volilno leto 2026. Sam nisem tukaj med politiki z najdaljšo kilometrino, ampak kolega Jožef Horvat je kaj takih napovedi že slišal, pa še kdo iz drugih poslanskih skupin, mogoče niti ni treba, da sprašujem, kaj je bilo iz takih reform, ki so se napovedovale za uveljavitev v volilnem ali predvolilnem letu. Torej, to je prvi razlog, da ne morem biti za in da smo v Novi Sloveniji ne naklonjeni temu predlogu okvira za pripravo proračunov. Drugi razlog je, da se nekateri podatki ali pa nekateri ciljni, ciljne številke kar na hitro spreminjajo in to znatno. Recimo za sektor država, kjer je prejšnji odlok, ki je bil nazadnje spremenjen leto nazaj, leta 2022, določal obseg izdatkov sektorja države ob obsegu 19 in pol milijard evrov. V pol leta se je ta načrt izdatkov za leto 2024 povečal za 1,1 milijarde evrov oziroma 3,7 odstotne točke. Sektor država se torej bogato krepi. Na splošno lahko ugotovimo, da se obseg javne porabe še naprej precej povečuje, ob stalnem povečevanju javne porabe, se pa v Novi Sloveniji sprašujemo, zakaj na drugi strani vsak naš predlog za znižanje davkov in zmanjševanje obremenitve gospodarstva in državljanov tako razburi vladajočo koalicijo? Ko smo v prejšnji Vladi predlagali znižanje davkov za nekaj 100 milijonov, smo poslušali strašenje, da sledi zlom javnih financ, ob tem pa na drugi strani ni težava, da se javni izdatki sektorja države v 2 letih povečajo za več kot 3 milijarde. Razumemo, da delovanje države zahteva svoja javnofinančna sredstva, na drugi strani pa si želimo, da bi tudi ta koalicija bolje razumela, da je treba večkrat prisluhniti gospodarstvu in državljanom. In tretji razlog od vseh ostalih, na katere se bom jaz osredotočil pri svojem utemeljevanju glasu proti, je pa ogromni transferji državnega proračuna, ki so predvideni za oba sklada socialnega in pokojninskega zavarovanja in tu niti ni predvideno drastično višanje transferov državnega proračuna v pokojninski sklad, ostaja nekje na isti ravni, celo z letom 2026 naj bi se malo znižal in šel pod 2 % BDP, se pa drastično zvišuje predviden transfer državnega proračuna v sklad zdravstvenega zavarovanja.

ali je kaj drugega. Kakorkoli, glede na to, da je Slovenija glede na ostale države članice OECD po »oprispevčenju« dohodkov iz dela, torej po domače plač, prva država, je res čudno, da moramo še toliko dolagati zraven iz državnega proračuna. To je, mislim, da še eno opozorilo, še ena rdeča lučka, ki zdaj že hitro utripa, da je potrebna zdravstvena reforma na eni strani, in v Novi Sloveniji menimo, da ni pravi način, da se sredstva prelagajo, vsa sredstva prelagajo na en monopolni ZZZS, to ni prava smer, in pa reforma pokojninskega sistema, o kateri pa tudi še nič ne vemo, pa je leto 2023 že na skoraj na polovici. Glasovali bomo proti, ker menimo, da je tak odlok nerealen, zato ker ne upošteva odsotnosti glavnih pogojev, ki jih je Fiskalni svet navedel, da bi lahko rekli, da je pretežno realističen in da prinaša dobro podlago za vzdržne proračune 2024 do 2026.

Imela bi za vas nekaj vprašanj. In sicer po mojih podatkih se o dokumentu, ki govori o letih 2024-2026, niste usklajevali z občinami. Poznano mi je, da je vlada lani, mislim, da je bilo to oktobra, podpisala dogovor z občinami o povprečnini, ki znaša 700 evrov za leto 2023 in 2024, zdaj se pa pač pogovarjamo o dokumentu, ki sega do leto šestindvajset. Če ste jih spregledali, ste naredili veliko napako. znano mi je, da so župani zaprosili za sestanek pri vas, za pogovor o letošnji povprečnini, ki je zaradi inflacije in draginje materialnih stroškov že zdaj pod vprašajem. Namreč inflacija je 10,4, takrat, lanskega leta oktobra pa ste povečali povprečnino le 8,5 %, to se pravi, že tukaj se strižejo številke za skoraj 2 %, vemo pa, da so se materialni stroški zavodov, lokalnih zavodov močno podražili. Rada bi še enkrat spomnila, da je prav, da se tudi na Ministrstvu za finance zavedate, da morajo občine opravljati svoje izvorne naloge, ki jim jih jih določa Zakon o lokalni samoupravi, tukaj ni pogajanja. To je seveda najprej osnovno šolstvo, predšolska vzgoja, skrb za starejše, komunala, promet. Zakaj to naštevam? Zato, da bi vsi ozavestili, da je dejansko od dobrega dela občin in njihovega proračuna proračuna odvisno življenje občank in občanov v sleherni slovenski občini in vsi mi, poslanke in poslanci, vsi na Vladi, vsi prihajamo iz ene od teh občin in vsi si želimo, da bi bile razmere v teh občinah dobre, najboljše. Niso odvisne samo od dela občin, zelo so odvisne tudi, prvič, od denarja, ki jim občina, država občinam nameni, in drugič, tudi od različnih zakonov, ki jih država sprejema, mnogokrat ne usklajuje z občinami, a s temi istimi zakoni predpisuje naloge, ki jih morajo izvajati občine. To ni samo Zakon o lokalni samoupravi, ki določa njihove temeljne naloge,

peljejo različne druge investicije, ki obilo pripomorejo k boljšemu življenju v tej občini, zato bi rada opozorila, da reforme, ki prihajajo, bodo se močno poznale na proračunih občin, posebno reforma javnega sektorja, plačna reforma, kajti vsi zaposleni tako na občinah kot v njihovih javnih zavodih so javni uslužbenci. Upam, da ste to v tem dokumentu upoštevali, da ste predvideli večjo povprečnino. Namreč, če se bo denar stekal v plače uslužbencev, bo ga pač zmanjkalo za investicije in to se bo na koncu seveda poznalo na življenju občank in občanov. Zato bi rada še enkrat opozorila, da ko država, posebno Ministrstvo za finance, dela proračun, rebalans proračuna ali daje soglasje k slehernemu zakonu, mora vedeti, da se obveznosti poznajo po piramidi navzdol do vsake občine, do vsake krajevne skupnosti, do slehernega občanke in občana, zato vas prosim, da se v zvezi s tem dokumentom z občinami uskladite. Prosim vas tudi, da sprejmete župane občin na pogovor tudi o višini dohodnine za letošnje leto. Vsekakor pa vas prosim, da ne pozabite, da je vsak denar, ki ga vložite v občine, evro, ki pride najhitrejše in najučinkovitejše do vsakega državljana naše države. Upam, da sem vas uspela prepričati, posebno vas državna sekretarka, za katero vem, da poznate potrebe občin, da boste, če zdaj niste do zdaj občine resno jemali in se z njimi tudi usklajevali. To je moja velika prošnja do vas. Hvala lepa.

Spoštovani! Vse poslanske skupine smo se danes v stališčih opredelile in omenile, da se zaključujejo izjemne okoliščine in s tem uporaba možnega odstopa od fiskalnih pravil. Po domače povedano, konec je zadolževanja in življenja preko zmožnosti. Verjamem, da je bil možen odstop od fiskalnih pravil nujen, hkrati pa tudi zelo priročen za marsikateri manever, ki ni bil nujen in je bil namenjen samo določenim. Vlada torej skladno s fiskalnimi pravili v prihodnjih letih načrtuje postopno zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja, samo to omogoča vzdržnost javnih financ. Evropska unija namreč želi neodvisne in stabilne članice, zato je predviden javnofinančni primanjkljaj 3 %. In verjamem tudi, da se vsi strinjamo, da je javni dolg v Sloveniji ogromen, kljub trudu nekaterim, ki so skušali prikazati, da so krediti super in da so bili vzeti poceni. Sama menim, da poceni kreditov ni. Jih ni. Kredit je kredit in potrebno ga je vrniti in obresti so tiste, ki jih mora tako posameznik kot država tudi plačati. In če govorimo o obrestih, te naj bi narasle do vključno leta 2026 na 1 milijardo na leto, če je, da bo jasno o čem govorimo, če imamo 15 do 16 milijard odhodkov na leto, potem vemo kaj pomeni 1 milijarda odhodkov za obresti, zato je jasno, da nam mora biti vsem v interesu zmanjševati dolg. Torej ne bo več helikopterskega denarja. Žal. Vem, da se bo to spet izkoriščalo za dezinformiranje ljudi, da bo porabljeno za namene, država pa vam noče dati in tako dalje. Delež slovenskega javnega dolga se bo do vključno leta 2026 znižal na raven iz leta 2019, to pomeni, da naj bi znašal nekje okrog 63 % BDP. Pomirja me tudi, da bonitetne ocene Republike Slovenije ostanejo visoke. Upam, da vsi vemo kaj pomeni bonitetna ocena Republike Slovenije **13. hkrati pa bodo tudi prihodki višji tudi, zaradi inflacije. Gospodarska rast, na katero se radi sklicujete, se res ne umirja, bo pa vseeno višja od pričakovanj v jeseni. V prihodnjih dveh letih se za to pričakuje nekoliko višjo rast BDP. Vedeti je treba, da bo v letu 2023 raven izdatkov še vedno visoka, zaradi ukrepov, ki naslavljajo energetsko krizo in draginjo, ki pa se v letu 2024 ne načrtuje več. Dobro je, da se ukrepi, zaradi covid epidemije v letu 2023 iztekajo. Zagotovljeno je, da na dolgi rok izdatki ne rastejo hitreje kot proizvodne zmogljivosti gospodarstva oziroma potencialnega BDP. Seveda, da se Vlada zaveda vzdržnosti financ, zato bo tudi javno finančno konsolidacijo izvajala postopno, na ta način se bo ohranjala tudi gospodarska rast in zadosten obseg investicij. Fiskalni svet je projekcije v programu stabilnosti ocenil kot pretežno realistične oziroma glede na makroekonomsko napoved Umarja in skladne z načelom previdnosti. Seveda pa Fiskalni svet vedno tudi opozarja, zato je tam, da bi morala in pri tem opozarja, da mora fiskalna politika čim prej nasloviti izzive demografskih sprememb. Saj to vsi vemo, to ni nič novega. Tako je tudi prav in moramo biti pozorni na tem področju. Demografija nam pač povečuje izdatke pokojninske blagajne, in sicer med leti 2024-2026 za več kot 800 milijonov. Kaj pa Vlada? Vlada, zato pripravlja in usklajuje strukturne spremembe povezane s sistemom pokojninskega zavarovanja, zdravstva in tudi dolgotrajne oskrbe, kakor s tem tudi sistem usposabljanja in izobraževanja. Ob vsem povedanem je še toliko bolj potrebno delovati na dvigu dodane vrednosti, ker vsi vemo kaj prinaša: višje prihodke v proračun. V delo naše vlade pa očitno verjamejo gospodarstveniki, kar dokazuje tudi podpisan sporazum, kako se bo višja dodana vrednost celo do višine 88 tisoč tudi dosegla. Kot vi vas tudi jaz marsikaj prosim in prosim vas za malo potrpežljivosti in razumevanja, draga opozicija. To od vas pričakujem, saj ste se ravno vi v svojem mandatu tudi ukvarjali s covid krizo, kot mi sedaj z draginjo in energetsko krizo. Zato verjamem, da lahko razumete, da se v hipu ne da nič narediti. Tudi vi mimogrede niste mogli narediti nič na hitro. Res, da ste vložili Zakon o dolgotrajni oskrbi, vendar je žal šlo za prazno vrečo brez denarnih virov, zato prosim še enkrat, da začnete pomagati koaliciji. Pravite, da zavračamo vaše predloge, to ni res, ravno pri normirancih smo podprli vaš predlog. Pa tudi dohodnine vi niste usklajevali z občinami, tako kot govorite. Jaz mislim, da smo na dobri poti, da se dostojno prebijemo skozi dve krizi, energetsko in draginjsko in s tem ohranimo javne finance naše države in tudi zaupanje ljudi v našo državo. Hvala lepa.

Gospod Cigler, Kralj je rekel, da je Fiskalni svet podal mnenje z veliko, če-ji in potem ste rekli, da bi pač vi raje delali projekcije z, ne vem, čisto točno, ob upoštevanju šokov v mednarodnem okolju. Mi imamo v Zakonu o javnih financah napisano kako naj pripravljamo projekcije in tam je zelo jasno zapisano, da kot predpostavke, ravno zato, da se Vlada ne izmišljuje sama kakšna bo rast gospodarske rasti, kakšna bo inflacija, kakšna bo zaposlenost, da uporabimo predpostavke oziroma makroekonomske projekcije neodvisnega urada, zato jemljemo projekcije Umarja. Umar pač projekcija naredi tako, da seveda naredi osnovni scenarij, potem pa naredi dober scenarij, pa slab scenarij, pa jih ponderira in potem na ta način pride do enega scenarija, ki je osnovni vhodni podatek za nas in na podlagi tega, potem mi pripravimo seveda svoje projekcije. Mislim, da sta tako direktorica Umarja kot

Ampak kakšne projekcije, ob kakšnih predpostavkah je pa jasno zapisano in smo uporabili take, kot jih je izračunal oziroma kot jih je pripravil pristojni urad. Potem ste rekli, da smo lani sprejeli odlok. Jaz bi vam rada povedala, da odloka lani v tem času, ko bi ga morali sprejeti v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu, Državni zbor ni sprejemal. Kot vsako pomlad, a ne, bi moral sprejeti odlok za triletno obdobje. Ampak lani je Vlada v odhajanju ta korak preskočila. Tako da lani nismo kot država dobili fiskalnega okvira za leta -koliko smo bili lani? – za 2024-2025. Tako da jeseni smo pa pripravili popravek odloka za leti, zdaj moram razmišljati, ker v teh letih preskakujem, v glavnem samo za ti dve leti, ko smo pripravili proračune za 2023 in 2024 in odloka torej na, tako kot pravite vi, se ni pripravil. Takrat se je vodila fiskalna politika na malo drugačen način. Rekli ste, da se sektor država bogato krepi. Sektor država je samo seštevek enot v sektorju država. Tako da če se sektor država bogato krepi je to posledica predvsem teh štirih blagajn. Vi veste, da je javni sektor sestavljen iz štirih blagajn javnega financiranja. V sektorju država je potem še preko 2 tisoč 700 enot, ki se v več kot 50 % financirajo iz teh javnih financ. Tako da v bistvu, ko pripravljamo projekcije za posamezne blagajne upoštevamo, kot sem že navedla, makroekonomska izhodišča, upoštevamo zadnjo realizacijo po posameznih blagajnah, upoštevamo obstoječo zakonodajo in na ta način pripravimo projekcije. V zadnjih letih je bilo sprejetih precej zakonov, ki javnim financam nalagajo dodatne obveznosti. In pripravi tega fiskalnega okvira je treba vseeno vedeti, da gre za torej veliko sliko javnih financ, upoštevamo vse te stvari po eni strani, po drugi strani smo pa morali te in prihodke in odhodke, ki smo jih na ta način izračunali, ukalupiti, da se tako izrazim, v novo realnost že večkrat omenjenih fiskalnih pravil. Ko ste omenili tudi, da je eden od razlogov zakaj ne boste podprli tega odloka, da so previsoki transferji v sklade socialnega zavarovanja, bi tukaj seveda rada povedala, da je v to posledica ne več starajoče se, ampak v bistvu dolgožive družbe, obstoječega števila upravičencev, obstoječe zakonodaje in obstoječe, da Tako da tudi nas skrbi, da ob praktično polni zaposlenosti in ob dejstvu, da smo vseeno v pozitivni fazi gospodarskega cikla, da je treba za vzdržnost pokojninske blagajne namenjati tako visoke zneske. To je čisto z vidika vzdržnosti teh javnih blagajn. Drugače pa ste spraševali, če je tukaj že dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Mi pa zdaj dovolite, seveda je odgovor zelo preprost, da ni. Ampak mi dovolite zdaj, da povem kakšna je časovnica in s tem v bistvu delno odgovarjam tudi že gospe Čadonič Špelič, koga vse, ko ga nismo povabili na ta usklajevanja. 31. marca SURS objavi podatke za preteklo leto. Se pravi, kaj se je dogajalo, kakšen je bil saldo sektorja država po posameznih kategorijah v preteklem letu in to nam je osnova za računanje naprej. V bistvu potem imamo en vikend časa, da pripravimo okvir, 4. 4. smo ta okvir pripravili na podlagi vseh do tedaj znanih dejstev, zato da ga je Vlada lahko 6. aprila obravnavala, zato da smo ga lahko pravočasno posredovali Fiskalnemu svetu v oceno in v Državni zbor. Fiskalni svet ima potem 8 dni, da poda svoje mnenje. Ko dobimo mnenje Fiskalnega sveta mora Vlada pripraviti mnenje 16.35** (nadaljevanje) Tako da želim povedati, da je časovnica, glede na to, da mora biti ta odlok sprejet nekje do okrog 20. aprila, ker je ta odlok potem osnova za program stabilnosti, ki ga pa moramo v Bruselj oddati do 30. aprila, tako da ta časovnica tega aprila je fenomenalna. Tako da, kot rečeno, teh obveznosti, potencialnih obveznosti, ki bi nastale z novimi zakoni, ki še niso sprejeti, jih seveda tukaj noter ni. Ob tem, ob tem pa seveda dodajam, da je dolgotrajna oskrba dejstvo. dejstvo. Mi imamo Zakon o dolgotrajni oskrbi, bil je zamaknjen za eno leto, ampak mi imamo zakon in imamo obveznosti, ki iz tega izhajajo in to je seveda upoštevano. Seveda se pa, da ne bom napačno interpretirana, se pa, je pa vprašanje, koliko je ta zakon izvedljiv v praksi s 1. 1. na tak način kot je postavljen, vse te točke, enotni organi in tako naprej. Tako da absolutno se pripravlja popravek oziroma da želimo, želimo stvar izpeljati tako, da, oziroma sprejeti na tak način, da bo izvedljiva, da ne bo obljubljala nekaj, kar v tistem trenutku, ko bi moralo biti na voljo, potem ni na voljo. Občine seveda jemljemo zelo resno. z občinami se glede fiskalnega okvira nismo nikoli usklajevali. O tem dokumentu se praktično ne, da rečem, posvetujemo. Ta dokument ali pa priprave na ta okvir, ki ga pač vi dobite v obliki nekaj številk, priprave tečejo pač cel marec, sedimo s pokojninsko blagajno, zdravstveno blagajno, z vsemi resorji računamo in tako naprej, tako da je na ta način, da skušamo priti do čim bolj zanesljivih številk, da jih pač tukaj noter upoštevamo, medtem ko z občinami pa, kot rečeno, se ne posvetujemo. Kot sem razumela, so se želele občine pogovarjati o, torej povprečnini za letošnje leto. Glede na to, da je Vlada z združenji občin sklenila dogovor in da je zdaj pripravila Vlada tehnični rebalans, se v bistvu o nobeni stvari, razen o delitvi na nova ministrstva in na, ne vem, tistih nekaj zadevah, ki so bile neke dodatne obveznosti ali karkoli, se enostavno res nismo pogovarjali. vsekakor, mislim, smo pa seveda vsekakor, kot je nujno za tak dokument, ker je srednjeročni dokument, smo seveda izhajali iz lastnih predpostavk o tem,

Potem ste pa … Aha, ko ste govorili o občinah, sem si tukaj pač napisala, ja, ko ste omenjali, kakšna je inflacija, kakšna je bila povprečnina, koliko je bila dvignjena in tako naprej. Tukaj bi vseeno rada omenila, da je Vlada za celotno letošnje leto zamejila cene, se pravi za vse javne, vsi tudi občinski imajo, kar se te draginje tiče, imajo zamejene, da tako rečem, cene elektrike, plina, mislim, da tudi nekaj … No, toliko razumem to. In pa rada bi povedala, ko pravite, mislim, kot sem že rekla, a ne, da občine jemljemo resno, da so partnerki, ki, da je pač to samo ena od ravni države, ne, če si je tukaj centralna raven države, so oni lokalna raven države, avtonomna, da so bili pa pač sprejeti tudi v tem Državnem zboru določeni zakoni tudi za sofinanciranje občinskih investicij tako s področja zdravstva, šolstva in je to vse pač šolstvo, te športne, zdravstva, športne infrastrukture, tako da to pač je tukaj noter spreje…, Rekli ste še, da ne sme iti vse v plače javnih uslužbencev, ne, da je pač bolje imeti denar tudi za investicije. Jaz bi tukaj še enkrat poudarila, da imamo trenutno zelo močen investicijski cikel.

in ne smemo pozabiti, včeraj smo imeli 3 ure in pol dolgo razpravo na Odboru za finance na temo načrta za okrevanje in odpornost. Tudi tukaj je en velik kup, če se tako izrazim, investicijskega denarja, moramo pa vsekakor poskrbeti, da bodo te investicije uporabljene na najboljši način, na najbolj učinkovit način. Če smo se kaj naučili iz prejšnje krize, je to to, da ko pride kriza, ne smeš samo zapreti pipce na investicijah, ker je to enostavno, ja, na papirju izgleda bolje, ampak kaj to pomeni za realnost, kaj to pomeni v praksi, je pa seveda druga stvar, to se pa potem pozna na srednji rok, pa na dolgi rok, zato je verjetno prava smer, da in te investicije, ta investicijski cikel je tudi vključen v ta okvir, zato so v bistvu te vrednosti, zato so ti proračuni vseh teh blagajn glede na pred krizno raven. Pred korono, samo za občutek, je bil državni proračun na odhodkovni strani težek 10 milijard, zdaj je pa 15 milijard, bil, sektor država je bil v tistem zadnjem predkoronskem letu, ko je dosegel tisti znameniti presežek, je bila raven izdatkov sektorja država 21 milijard, ne. Zdaj je dejstvo, da tudi prihodki so višji, a ne, k temu v bistvu tudi svoje doda inflacija, ker pač te nominalne številke, zdaj z 10 % inflacijo je, potem so težko primerljive, a ne oziroma tudi to pripomore, tako da jaz bi zaključila tako, da te investicije, ta investicijski potencial, ki je na voljo, je za izkoristiti predvsem za ta zeleni prehod, zato, da dejansko gremo v smeri višje dodane vrednosti, ker bomo samo na ta način lahko financirali potrebe te naše družbe, ki niti ni več glede na demografsko piramido, ni več starajoča se družba, ampak že dolgoživa družba. Hvala lepa.

Moram reči, da so bili kar izčrpni, pa bi rad samo par stvari razčistil. Upam, da nisem, sem šel gledati v magnetogram, če sem rekel, da je bil sprejet pred enim letom odlok, je to moja napaka. Želel sem povedati, da je bil spremenjen v jesen, pred pol leta je bil spremenjen odlok, to ste vi tudi sami potrdili in v pol leta se je dvignil, okrepil načrt izdatkov za sektor država za leto 2024, za 1,1 milijardo evrov. Zdaj, odgovorili ste mi, da je to predvsem posledica nekega kompleksnega zbira vseh obveznosti zaradi sprejetih zakonov, pač po domače ste hoteli reči, da smo mi talali bombončke, pa zdaj se to krepi, mi pa menimo, da je to bolj posledica, lahko rečemo, dokapitalizacije, vplačila kapitala v HSE, pol milijarde, pa v ELES in da so bolj tukaj vzroki, ne toliko v obveznostih, ki bi vam jih naša Vlada, bi rekel, pustila. Zdaj, pri tem, pri temi visokih transferjih v zdravstveno, predvsem v zdravstveno in pokojninsko blagajno, sva se kar dobro razumela, ni pa meni, mislim, nisem želel izpostaviti problema tega transfera, ampak odsotnost reform, ki bi ta oba transfera naredile bolj vzdržne in ne toliko obremenjujoče za proračun, ob tem, da imamo plače res zelo močno »oprispevčene«, ampak hkrati se pa bojim, da teh reform ni in jih ne bo. Imamo samo časovnice, časovnice pa teh transferov ne bodo, ne Pa še zadnji odziv na glede tega, glede komentarja, odziva na krize in pretrese. Mislim, da je 14. Vlada to dobro razumela. Spomnite se na začetku leta 2020 so vsi rekli, joj, zdaj bo pa ZUJF-anje, vse bodo ustavili in konec bo. Mislim, da smo se iz napak iz preteklosti 2012 naučili (Nadaljevanje) tako kot ste rekli, zagnali investicije, jih pognali, še zdaj pravzaprav se ti sadovi pobirajo, ampak slišim pa, jaz pa slišim ravno obratno kot ste vi rekli, jaz slišim, da se investicije predvsem recimo na področju zdravstva, da so se skoraj vse ustavile, ceste, infrastruktura, recimo na področju dolgotrajne oskrbe, pa vsaj dom starejših, Osilnica, pa še kateri dom. Hvala bogu, na dolgotrajni oskrbi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

Vidim, da nekaj interesa je. Torej ugotavljam, da je interes. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade kot predlagatelja predloga odloka, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobi besedo kot zadnja. In sedaj vas prosim za prijavo. Začenjam prijavo.

Torej k besedi je prijavljen samo mag. Borut Sajovic. Izvolite, beseda je vaša.

vidim, da se gremo v tej okrogli dvorani kdaj višjo matematiko. Takrat, ko smo v opoziciji, takrat bi trošili, nižali davke, ukinjali položnice, povečali pokojnine, povprečnine in še kaj. Ko so se v šoli učili na temo te višje matematike, ki jo kdaj politika obvladuje, je profesor rekel učencem »višja matematika, to je tako, če od dve odšteješ štiri, dobiš minus dva«, je je učenec rekel, »pa jaz tega res ne razumem, ali imate kakšen primer«, in pravi profesor, »ja, to je tako, v avtobusu imate dve osebi, štiri osebe gredo dol, morata priti dve nazaj, da je avtobus sploh prazen«, in to je kdaj v politiki, bi rekel, višja matematika. Zdaj pa k resnim stvarem. Državna sekretarka in Vlada je stvar korektno predstavila, razumem tudi opozicijo, debata je prava. Jaz mislim, da se bomo na številnih rešitvah našli, je pa dejstvo, da smo kot država prezadolženi, stroški servisiranja dolga so izjemno visoki. 15. vlada ni tista, ki bi stvar bistveno poslabšala, prej nasprotno. Tudi teorije, ki jih v tej dvorani velikokrat slišimo, da če davke nižaš, nižaš, potem ljudje trošijo in jih več pobereš, gre v tisto rubriko. Višje matematike v lanskem letu se je Vlada kar potrudila, tako da je primanjkljaj vsaj nekoliko manjši. Večkrat je bila očitana zgodba HSE in dokapitalizacije.

Pojdimo še na skok, skok do občin. Povprečnina v tej državi za občine še nikdar in nikoli v zgodovini ni bila tako visoka. Čestitke vsem tistim, ki so dosegli ta dogovor. Dvig povprečnine je bil vsaj toliko visok ali pa tu nekje v razredu inflacije. In pa še osnovno sporočilo, ko pridejo resni, težki časi, takrat sta že od zgodovine naprej samo dva zelo preprosta recepta iz obdobja življenja naših dedkov in babic. Takrat, kadar je težko, je treba nekaj prihraniti pa nekaj več narediti. Mi se pa ta trenutek kot družba velikokrat obnašamo ravno nasprotno. Je čas, ko bi vsi želeli še več: delali bi manj, višje plače imeli. Tipičen primer je zdravstvo, kako, kako se pogreša kakšen tak primer, kot je bil v bolnici v Nišu, kjer so ekipe na kardiologiji nekaj tednov, nekaj vikendov delale brezplačno in s tem stvari uredile. Enostavno moderne so tudi pokojnine. V Sloveniji imamo zakon, ki to ureja, gre za matematičen račun med seveda inflacijo in pa dvigi plač in je prav nenavadno, kako se za višje pokojnine zavzemajo tisti, ki jih še niso zaslužili ali pa niti polno pokojninsko dobo vplačali. Tako da, jaz sem vesel, da je ta finančni okvir realen in ga podpiram. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo o predlogu odloka. Predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končnima določbama niso bili vloženi. O predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez 15 minut v okviru… Proceduralno? (Da.) Izvolite. Čeprav zdajle smo res na zaključku, ampak naj vam bo proceduralno. **JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi):** Hvala lepa, podpredsednica. Imam konstruktivno proceduralno, zdaj, če smo vsi za, bi predlagal, ali lahko imamo kar takoj glasovanje,

15 minut je bilo napovedanih, torej, 10 minut je minimum, ki mora biti po pravilih, tako da toliko korektnosti smo dolžni tudi tistim, ki mogoče imajo kakšno… Tako da jaz predlagam 17.05, bo v redu? redu? S tem prekinjam to točko dnevnega reda in skratka 35. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo torej nadaljevali ob 17.05. Hvala lepa.

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda – obravnavo Predloga odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026.** Ker k predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker tudi amandmaji h končnima določbama niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Glasujemo. Navzočih je

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 35. izredno sejo Državnega zbora. Vsem skupaj želim lep vikend! Nasvidenje! Hvala